Dame i gospodo, nastavljamo sjednicu. Na dnevnom redu je - 1. Izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva. Izvješće ste dobili poštom. Molim predsjednika povjerenstva, gospodina Damira Sesvečana za pokretanje kaznenog postupka protiv Vedrana Rožića, zastupnika u Hrvatskom saboru Mandatno-imunitetno povjerenstvo Hrvatskog sabora razmotrilo je na 48. sjednici održanoj dana 26. rujna 2011. godine zahtjev Državnog odvjetništva, Ureda od 23. rujna 2011. godine upućen putem Državnog odvjetništva RH aktom od 23. rujna 2011. godine predsjedniku Hrvatskog sabora za davanje odobrenja za pokretanje kaznenog postupka protiv Ive Sanadera zastupnika u Hrvatskom saboru zbog osnovane sumnje da je počinio kaznena djela zlouporabe položaja i ovlasti iz članka …/Govornik se ne razumije./… stavak 1., 3. i 4. Kaznenog zakona, te kaznena djela zlouporabe ovlasti u gospodarskom poslovanju iz članka 292. stavak 1. i 2. Kaznenog zakona. Gospodin Vedran Rožić zastupnik je u 6. sazivu Hrvatskog sabora te na temelju članka 76. Ustava Republike Hrvatske i članka 23. Poslovnika Hrvatskog sabora ima imunitet do prestanka zastupničkog mandata, te se bez odluke Hrvatskog sabora protiv istog ne može pokrenuti niti voditi kazneni postupak. Člankom 76. stavkom 5. Ustava Republike Hrvatske, člankom 27. Poslovnika Hrvatskog sabora propisano je da između sjednica Sabora odluku o navedenom donosi Mandatno-imunitetno povjerenstvo, s time što njegovu odluku mora naknadno potvrditi Hrvatski sabor na prvoj idućoj sjednici. Kako Hrvatski sabor je imao dakle ljetnu stanku u zasjedanju propisanu Ustavom Mandatno-imunitetno povjerenstvo je na temelju članka 76. stavka 5. Ustava Republike Hrvatske i članka 27. stavka 1., a u svezi članka 104. stavak 1. alineja 2. Poslovnika Hrvatskog sabora jednoglasno sa 7 glasova za donijelo odluku: daje se odobrenje za pokretanje kaznenog postupka protiv zastupnika Vedrana Rožića po zahtjevu državnog odvjetništva u Splitu broj DOK89/00 od 22. srpnja 2011. godine, upućen putem državnog odvjetništva Republike Hrvatske aktom broj od 26. srpnja 2011. godine, zbog osnovane sumnje da je počinio kaznena djela zlouporabe položaja i ovlasti iz članka 337. stavak 1., 3. i 4. Kaznenog zakona, te kaznena djela zlouporabe ovlasti u gospodarskom poslovanju iz članka 292. stavak 1. i 2. Kaznenog zakona. Hvala. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu. Glasovat će se kada se steknu uvjeti. sljedeće izvješće je o zahtjevu za odobrenje za pokretanje kaznenog postupka protiv Ive Sanadera, zastupnika u Hrvatskom saboru. Mandatno-imunitetno povjerenstvo Hrvatskog sabora razmotrilo je na 47. sjednici održanoj 5. rujna 2011. godine zahtjev državnog odvjetništva, Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

za davanje odobrenja za pokretanje kaznenog postupka protiv Ive Sanadera zastupnika u Hrvatskom saboru zbog osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo primanja mita iz članka 347. stavka 1. Kaznenog zakona. Ivo Sanader i u svezi članka 5. točke 13. Zakona o nezastarijevanju kaznenih djela ratnog profiterska i kaznenih djela iz procesa pretvorbe i privatizacije. Gospodin Ivo Sanader zastupnik je u 6. sazivu Hrvatskog sabora, te na temelju članka 76. Ustava Republike Hrvatske i članka 23. Poslovnika Hrvatskog sabora ima imunitet do prestanka zastupničkog mandata, te se bez odluke Hrvatskog sabora protiv istog ne može pokrenuti niti voditi kazneni postupak. Člankom 76. stavkom 5. Ustava Republike Hrvatske i člankom 27. Poslovnika Hrvatskog sabora propisano je da između sjednica Sabora odluku o zahtjevu za odobrenje za pokretanje kaznenog postupka donosi Mandatno-imunitetno povjerenstvo, s time što odluku mora naknadno potvrditi Hrvatski sabor na prvoj idućoj sjednici. Kako je Hrvatski sabor imao ljetnu stanku u zasjedanju propisanu Ustavom, Mandatno-imunitetno povjerenstvo je na temelju članka 76. stavka 5. Ustava Republike Hrvatske i članka 27. stavka 1., a u svezi članka 104. stavka 1. alineje 2. Poslovnika Hrvatskog sabora, jednoglasno sa 8 glasova za donijelo odluku: daje se odobrenje za pokretanje kaznenog postupka protiv zastupnika Ive Sanadera po zahtjevu državnog odvjetništva, Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta broj KUS48/11 od 31. kolovoza 2011. godine upućen putem državnog odvjetništva Republike Hrvatske aktom broj KRIDO1334/11-1 od 31. kolovoza 2011. godine zbog osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo zlouporabe položaja i ovlasti iz članka 337. stavak 1. i 4. Kaznenog zakona, u svezi članka 7. stavka 1. i članka 5. točke 13. Zakona o nezastarijevanju kaznenih djela ratnog profiterska i kaznenih djela iz procesa pretvorbe i privatizacije.

Uvaženi gospodine potpredsjedniče, predsjedniče odbora Mandatno-imunitetnog povjerenstva. U ovoj odluci stoji da se daje odobrenje za pokretanje kaznenog postupka protiv zastupnika Ive Sanadera po zahtjevu državnog odvjetništva, Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, broj taj i taj od 23. rujna 2011. godine, upućen putem državnog odvjetništva, također od 23. rujna 2011. godine zbog osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo primanja mita iz članka 347. stavak 1. Kaznenog zakona. Mene kao zastupnika zanima koji je to postupak i koje je to primanje mita, obzirom da nekoliko afera.

Dakle, mene kao zastupnika obzirom da i ovdje nije navedeno o kojem djelu se radi, obzirom da se uz ime gospodina ili druga kapetana s malo vitra Ive Sanadera vežu mnogobrojne afere molio bih evo predsjednika Mandatno-imunitetnog povjerenstva da objasni točno o kojem djelu se radi i o kojem iznosu. Ja bih ga zamolio da odmah i odgovori na pitanje da li se zastupniku Sanaderu skida imunitet kao bivšem predsjedniku HDZ-a ili bivšem predsjedniku Hrvatske vlade, a mogu to dodatno i obrazložiti što znači da bivši predsjednik HDZ-a nije informirao cjelokupnu svoju stranku o tome što je radio dok je bio predsjednik HDZ-a ili da nije informirao i dao na glasanje određene odluke dok je bio bivši predsjednik Hrvatske vlade, a većina Hrvatske vlade danas u Hrvatskoj vladi. Tako da predlažem da evo skidanjem imuniteta Ivi Sanaderu skinemo imunitet i cjelokupnom HDZ-u, ali i cjelokupnoj Hrvatskoj vladi. A ja svoj imunitet dajem besplatno pa ne morate o njemu ni odlučivati. To o skidanju imuniteta nekom drugom raspravlja se o skidanju imuniteta zastupniku Ivi Sanaderu. Drugih prijedloga nema. Vaša inicijativa nije ali ovo je znate prelazi malo neke granice jel', da se raspravlja o imunitetu članova HDZ-a to malo prelazi neke granice. Nema riječi, nema riječi. Danas je jedan dan, jedan posebni dan pa valja o tom voditi računa. Ima li još netko za raspravu zainteresiran o ovoj temi?

Dobro, mogu odmah onda odgovoriti prvo. Dakle, Mandatno-imunitetno povjerenstvo ne ulazi u meritum stvari da bi moglo komentirati optužnicu ili bilo kakav drugi zahtjev Državnog odvjetništva. Prema tome, zato je i ovo izvješće koncipirano na ovaj način kako je koncipirano, ono se takvo podnosi već dugi niz godina. Dakle, od vjerojatno samostalnosti Hrvatske države. Prema tome, to je uobičajen način. Kada bismo govorili o kojem predmetu ono što vi tražite se radi i što je Državno odvjetništvo u optužnici napisalo onda bi ulazili u meritum stvari, a mi nismo niti sud niti istražna tijela nego smo Parlament koji jednostavno ovom odlukom omogućava nadležnim državnim tijelima, dakle Državnom odvjetništvu, da radi svoj postupak i dakle zastupnika izjednačava sa svim ostalim građanima, ništa drugo. Dakle, Mandatno-imunitetno povjerenstvo Hrvatskog sabora razmotrilo je na 48. sjednici održanoj dana 26. rujna 2011. godine zahtjev Državnog odvjetništva, Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

Člankom 76. stavkom 5. Ustava RH i člankom 27. Poslovnika Hrvatskog sabora propisano je da između sjednica Sabora odluku o zahtjevu za odobrenje za pokretanje kaznenog postupka donosi Mandatno-imunitetno povjerenstvo s time što odluku mora naknadno potvrditi Hrvatski sabor na prvoj idućoj sjednici. Nakon provedene rasprave Mandatno-imunitetno povjerenstvo je na temelju članka 76. stavka 5. Ustava RH i članka 27. stavka 1., a u svezi članka 104. stavka 1. alineja 2. Poslovnika Hrvatskog sabora jednoglasno sa 6 glasova za donijelo odluku: „Daje se odobrenje za pokretanje kaznenog postupka protiv zastupnika Ive Sanadera po zahtjevu Državnog odvjetništva, Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta brojka US-145/11 od 23. rujna 2011. godine upućen putem Državnog odvjetništva RH aktom broj KRI-DO-1447/11 od 23. rujna 2011. godine zbog osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo primanja mita iz članka 347. stavka 1. Kaznenog zakona.

kao zastupnik ja ću glasati za skidanje imuniteta, a smatram da zastupnici uopće ne trebaju imati imunitet no to je jedna druga priča. Ali ja opet nisam dobio odgovor na svoje pitanje. Zastupnik Sanader koliko znam se nalazi u jednoj ustanovi u kojoj je ograničeno kretanje, a zove se Remetinec. Ja tražim od predsjednika Mandatno-imunitetnog povjerenstva da jednostavno kaže, ne da pročita dakle sve ovo što je navelo navelo Državno odvjetništvo ili Ured za suzbijanje korupcije nego ovo da je počinio kazneno djelo primanja mita na koga se to veže, na koju instituciju, od koga je dobio i za što je vezano. I ponavljam svoje pitanje koje je vrlo bitno, da li se skida imunitet bivšem predsjedniku HDZ-a ili se skida imunitet bivšem predsjedniku Hrvatske vlade? Jer cjelokupno ovo vrijeme i HDZ, a bogami i članovi Vlade se prave da nisu ništa znali i da za ništa nisu glasali. I zbog toga je vrlo bitno ovo pitanje. Da li je to skidanje imuniteta bivšem predsjedniku HDZ-a, na taj način u krajnjoj liniji možete amnestirati cjelokupni HDZ. Ja ne želim Ja ne želim reći da pati od amnezije, ali ne možete s druge strane amnestirati Hrvatsku vladu sadašnju koja ne može patiti od amnezije, … /Upadica se ne razumije./… Ja bih vas molio da budete dovoljno kulturni, da budete gospodine iz Dubrovnika malo kulturniji ili da malo svirate gitaru. Dakle

kapetana Malo vitra Ive Sanadera kojem se gospodin zastupnik klanjao da ne kažem da nije radio neke druge stvari. Hvala vam Dobro, ja ću vam to odgovoriti na ovo pitanje, jer ovo je jasno i prejasno. Traži se skidanje imuniteta prema zastupniku Hrvatskog sabora Ivi Sanaderu, ne prema bivšem predsjedniku Vlade niti bivšem predsjedniku HDZ-a nego prema zastupniku. I to se traži od ovlaštenog tijela,

Svaki put kada se govori o sličnim temama treba utvrditi da Sabor nije mjesto gdje se utvrđuje niti prejudicira ničija kaznena odgovornost. U kaznenom postupku Ivo Sanader optužen je kao osoba pojedinac, ne kao predsjednik Hrvatske demokratske zajednice, niti kao predsjednik Vlade i u kaznenom postupku Ivo Sanader odgovarat će kao pojedinac. Ono što jeste mjesto u saboru je polemizirati i utvrditi nečiju političku odgovornost. Pri čemu politička odgovornost ne mora značiti da postoji kaznena odgovornost. Politički je Ivo Sanader odgovoran kao bivši predsjednik Hrvatske vlade i bivši predsjednik Hrvatske demokratske zajednice i cijena političke odgovornosti te vlade i te stranke jeste da izgubi izbore. izbore. Kako i na koji način će biti politička odgovornost ili možda nagrada od birača odlučiti će birači na izborima. Na nama kao njihovim predstavnicima u Saboru je da upozoravamo na neke činjenice. U ovom konkretnom slučaju radi se o činjenicama iz privatizacije INA-e i to drugog ugovora između INA-e i MOL-a. O tome smo kao što vam je poznato raspravljali dosta dugo, imali smo Saborsko istražno povjerenstvo, to Povjerenstvo je donijelo dva mišljenja. Ono što piše u optužnici podudara se više s mišljenjem opozicije, nego sa mišljenjem vladajuće većine iako ćemo na neki način dati veću važnost mišljenju Državnog odvjetništva i USKOK-a kao neovisnog tijela a ne saborskim klubovima kao ipak pristranim institucijama onda ispada da smo politički mi iz opozicije bili više u pravu nego iz vladajuće koalicije, to je opet stvar političke utakmice i utvrđivanje nečije političke odgovornosti. Ono što želim reći da je vidljivo da se građanin Ivo Sanader u postupku brani tako da kaže da su neke odredbe ugovora proizašle iz prvog ugovora iz 2003. Godine između INA-e i MOL-a za vrijeme SDP-ove Vlade. To što se tako brani građanin Ivo Sanader to je njegovo pravo. Međutim, na taj način se politički još uvijek brani Hrvatska demokratska zajednica, to je također njihovo pravo a naša je dužnost da upozorimo na to da je krivo. Na strani 21. Optužnice u 2. I 3. Pasusu državno odvjetništvo je razmotrilo tu obranu Ive Sanadera i obeskrijepilo je dokazima koji upućuju na suprotno. Prema tome svi oni koji dalje se izvlače na privatizaciju INA u ovom slučaju iz 2003. Demantiraju Državno odvjetništvo i brane se na isti način kao Ivo Sanader, pa onda je red da u političkom smislu dijele njegovu sudbinu. Zahvaljujem. Hvala lijepa. Kolega kao što ste ispravno primijetili ovdje se radi o osobnoj kaznenoj odgovornosti skidanju imuniteta za zastupnika građanina Ivu Sanadera, ne o političkoj i ne o moralnoj odgovornosti, sabornica nije za to mjesto. Hrvatska demokratska zajednica se politički odredila prema svom bivšem predsjedniku a pravosudna tijela će se odrediti u okviru svoga djelokruga. Zaključujem raspravu. Izvolite sljedeće.